gær tóku því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Pírata í Reykjavíkurkjördæmi norður, Lenya Rún Taha Karim, og 1. varamaður á lista Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í Reykjavíkurkjördæmi suður, Brynhildur Björnsdóttir. Lenya Rún Taha Karim hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju. Kjörbréf Brynhildar Björnsdóttur hefur verið rannsakað og samþykkt en hún hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Ég vil biðja hv. þingmann að rita undir heitstafinn. Brynhildur Björnsdóttir hefur undirritað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðin velkomin til starfa á Alþingi.

og Bergþór Ólason verði varamaður í sömu nefnd í stað Loga Einarssonar. Þá taki Þórunn Sveinbjarnardóttir sæti sem aðalmaður í Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins í stað Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og Dagbjört Hákonardóttir verður varamaður í sömu nefnd í stað Bergþórs Ólasonar.

Páll Gunnar benti réttilega á að þessi staða væri óásættanleg í því fákeppnisumhverfi sem við búum við á Íslandi og að réttara væri að stofnunin hefði bolmagn til að eyða hið minnsta 40% af tíma sínum í slíkar rannsóknir. Mikilvægi þess að Samkeppniseftirlitið geti sinnt frumkvæðisathugunum af þessu tagi kristallast í nýlegri ákvörðun stofnunarinnar um að Samskip hafi brotið með alvarlegum hætti gegn samkeppnislögum og ákvæðum EES-samningsins með ólögmætu samráði við Eimskip.

Þetta er stærsta samkeppnismál sögunnar hvað umfang og áhrif málsins varðar. Umfang skaðans vegna þessa samráðs á reyndar enn eftir að koma fyllilega í ljós. Þó er ljóst að það hafði áhrif á allt efnahagskerfi landsins, allt frá vöruverði á nauðsynjavörum til hækkandi afborgana fólks á húsnæðislánum. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar má finna fyrirætlanir um að sameina samkeppniseftirlitið og Neytendastofu með möguleika á að sameina jafnvel fleiri stofnanir undir sama hatt. Ég er stórlega efins um að slík sameining verði til þess að efla Samkeppniseftirlitið enda hafa þau sem finna Samkeppniseftirlitinu flest til foráttu verið helstu talsmenn þess að leggja stofnunina niður í núverandi mynd. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra hvort ekki væri réttara að styrkja Samkeppniseftirlitið verulega í sinni núverandi mynd í stað þess að leggja það niður.

Virðulegi forseti. Að sjálfsögðu höfum við það í huga að styðja við allt umhverfi samkeppnismála og neytendamála á Íslandi. Allt annað er algerlega útilokað. Fjárveitingar til Samkeppniseftirlitsins hafa verið að aukast. Við getum auðvitað alltaf, eins og hv. þingmaður þekkir, gert betur hvað það varðar en ég vil bara fullvissa hv. þingmann um að það stendur ekki til að leggja niður Samkeppniseftirlitið eða veikja það. Þvert á móti.

Hæstv. ráðherra fullvissar þá sem hér stendur um að það verði staðið vel að samkeppniseftirliti hér eftir sem hingað til en ég hlýt að spyrja hvernig á því standi að ekkert hafi verið gert til að styrkja Samkeppniseftirlitið í öll þessi ár sem það hefur verið til. Eins og staðan er núna núna hafa stöðugildi í þessari stofnun í raun ekkert breyst frá því að hún hóf störf fyrir næstum því 20 árum síðan en í millitíðinni hefur umfang þess sem Samkeppniseftirlitið á að hafa eftirlit með margfaldast. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra: Hvernig stendur á því að ekki hefur verið aukið við stöðugildi Samkeppniseftirlitsins í allan þennan tíma þrátt fyrir gríðarlegan vöxt í viðskiptalífinu og þörf fyrir að fylgjast vel með? með? Sömuleiðis hvort ekki komi til greina að rukka fyrirtækin sem sæta þurfa eftirliti fyrir eftirlitið til að styrkja megi þessa stofnun. Virðulegi forseti. Nú er það svo að hækkun á fjárheimildum til Samkeppniseftirlitsins frá 2014–2024 er um 123% eða um 180 milljónir þannig að það er ekki hægt að segja að ríkisstjórnin eða ríkisvaldið sé ekki að sinna samkeppnismálum. Ég held að við sjáum það, hv. þingmaður, á þeim rannsóknum sem Samkeppniseftirlitið hefur verið að fara í að það verður ekki sagt að við séum ekki búin að standa við bakið á þessari sjálfstæðu stofnun með aukningu á fjárheimildum til hennar þannig að ég vísa því á bug.

mjög þungan róður í ölduróti vaxta og verðbólgu. Það má segja að til að mynda Vilhjálmur Birgisson, formaður SGS, hafi stungið á ákveðnu kýli óréttlætis og ójafnréttis í íslensku samfélagi.

nokkuð víst að við getum stundum náð tökum á stöðunni, það geta komið nokkur góð ár en síðan kemur höggið, aftur og aftur. Þessi staða birtist okkur ekki bara aftur og aftur heldur hjá kynslóð eftir kynslóð. Á endanum eru það alltaf heimilin í landinu og litlu og meðalstóru fyrirtækin sem þurfa að borga brúsann af þeim herkostnaði sem fylgir íslensku krónunni. Ég veit að hæstv. ráðherra fer víða og hittir fólk. Ég var í Skagafirði núna um helgina og fyrir norðan þar sem ég var að tala við bændur sem eru búnir að vera að fjárfesta og þeir eru að fara úr því að borga 4% vexti í 12%. Þetta er nákvæmlega sama staðan og heimilin í landinu eru í þar sem afborganir hafa farið úr

Ég er að sjálfsögðu alltaf til í samtal um efnahagsmál, um verðbólgu, vexti, verðtryggingu eða ekki verðtryggingu og hv. þm. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir spyr út í krónuna og hvort við séum til í að ræða hana. Að sjálfsögðu. Eitt af því sem við sjáum í íslenskri hagsögu er að kaupmáttaraukning heimilanna hefur verið gríðarleg á síðustu misserum. Við stöndum auðvitað frammi fyrir stórri áskorun sem er þessi verðbólga og ég ætla ekkert að draga dul á að ég hefði viljað sjá hana lækka hraðar en hún hefur gert. Við erum núna að leita allra leiða til þess að stuðla að því að svo megi verða með því að leggja aukna áherslu á neytendavernd, hitta alla sem eru í forsvari fyrir dagvöruverslunina og reyna að skoða hvort það sé eitthvað þar sem gæti stuðlað að því að við fengjum mögulega lægra vöruverð og skoða framleiðni birgja og heildsala í landinu. Allt er þetta gert til þess að veita aukið aðhald og sýna fyrirtækjunum í landinu að við erum að standa þessa neytendavakt. Varðandi krónuna er það svo að Seðlabanki Íslands gerði á sínum tíma mjög góða úttekt á því hvað myndi henta Íslendingum best í gjaldmiðlamálum. Seðlabankinn var mjög afgerandi í þeirri niðurstöðu sinni að eins og staðan væri í dag hentaði sjálfstæð peningastefna okkur og hún hefði skilað okkur umfangsmiklum ávinningi. Ef við ætlum svo að fara að skoða

hefur gerst á Íslandi er að hagvöxtur hefur til að mynda verið mun meiri en í löndum Evrópusambandsins og þá hentar sá gjaldmiðill að mínu mati alls ekki íslensku hagkerfi.

Hvað gerist síðan? Í dag er seðlabankastjóri að mæla eindregið með því fyrir heimilin í landinu, með öllum þeim byrðum sem það þýðir, að fara inn í verðtryggð lán. Af hverju getum við ekki reynt að fara að tala um kjarna málsins? Af hverju erum við alltaf að tala um brunavarnir þegar eldurinn eru fyrir löngu kviknaður? Af hverju getum við ekki byrjað á grunninum og eflt okkar brunavarnir, ekki bara til skemmri tíma heldur til lengri tíma? Um þetta snýst málið. Þetta er það sem m.a. forystufólk innan verkalýðshreyfingarinnar — af því að það er að tala við fólkið á gólfinu, fólkið sem er að greiða þessi lán sem hafa farið úr 200.000 í 400.000, úr 300.000 í 500.000, fólkið sem getur ekki lengur borið þessar krónubyrðar sem eru alltaf settar reglulega á þeirra herðar. Það er ekki jafnt gefið í íslensku samfélagi meðan ástandið er svona í efnahagsmálum, sama hvaða plástra við reynum að nota. Við erum öll af vilja gerð (Forseti hringir.) og við erum alveg til í skammtímaaðgerðir en Viðreisn segir: Við verðum að þora að fara að horfast í augu við framtíðina og raunverulega takast á við brennuvarginn.

forseti. Það er alveg ljóst að verðbólga er of há á Íslandi og vextir eru of háir og þess vegna er það algjört forgangsmál hjá ríkisstjórninni að verðbólgan lækki. Hún hefur verið að lækka en hún þarf að lækka meir. Það er alveg ljóst í mínum huga að sú vaxtabyrði sem heimilin bera og fyrirtækin — þessi kostnaður er of mikill. En þetta er ekki herkostnaður vegna krónunnar. Ástæðan fyrir því að vextir eru hærri á Íslandi er m.a. vegna þess að hagvöxtur er meiri á Íslandi. Það er of mikil spenna á vinnumarkaðnum. Ég verð að segja alveg eins og er að að atvinnustig á Íslandi er með því allra besta sem gerist í Evrópu og hagvöxtur er mjög mikill. Það breytir því hins vegar ekki að við verðum að ná þessari verðbólgu niður og allir þurfa að taka þátt í þeirri vegferð.

stenst enga skoðun, væri ekki lögmæt, það hvernig til hennar var stofnað og hvernig að henni var staðið. Nú heyrir þessi stofnun ekki undir matvælaráðherra

Einnig vil ég spyrja sérstaklega út í það atriði sem kom fram í umfjöllun um þessa ólögmætu rannsókn, það að stofnunin hafi leitast eftir því að fá upplýsingar um hvernig menn greiddu atkvæði á aðalfundum, jafnvel í leynilegri atkvæðagreiðslu. Það þótti nú til siðs hjá fyrirtækjum að fá utanaðkomandi lögmenn til að halda utan um atkvæðagreiðslur á aðalfundum og eyða síðan kjörgögnunum þannig að stjórnendur fyrirtækjanna gætu ekki fundið út hvernig hluthafar þeirra hefðu greitt atkvæði. En þarna er ríkisstofnun að fara fram á upplýsingar um hvernig menn greiddu atkvæði á fundum fyrirtækjanna. Er þetta eðlilegt að mati hæstv. ráðherra?

Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Hv. þingmaður spyr út í niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar og vil ég segja við hv. þingmann að ég er sammála því að það beri að virða sjálfstæði Samkeppniseftirlitsins í hvívetna. Það sem áfrýjunarnefndin er að segja er að Samkeppniseftirlitið eigi ekki að beita valdheimildum sínum eins og hún gerði í þessu tilfelli vegna þess að samningurinn er við þriðja aðila. Þess vegna sé búið að skerða sjálfstæði Samkeppniseftirlitsins. Ég er sammála áfrýjunarnefndinni hvað það varðar. Það ber að beita slíkum valdheimildum af hógværð og það kemur fram hjá áfrýjunarnefndinni. Varðandi spurningu hv. þingmanns um verklagið er það svo að Samkeppniseftirlitið hefur haft það á dagskrá sinni alveg frá 2013 að skoða eignatengsl í sjávarútvegi. Þegar matvælaráðuneytið hefur frumkvæði eða setur þennan samning í hendurnar á Samkeppniseftirlitinu horfir það aðeins öðruvísi við en þegar Samkeppniseftirlitið hefur fullt frumkvæði að þessari rannsókn. Ég er sammála áfrýjunarnefndinni hvað það varðar. Nú hefur Samkeppniseftirlitið tekið nýja ákvörðun. Það er auðvitað stjórnarinnar að fjalla um hana og stjórnarformaðurinn hefur sagt í fjölmiðlum að hún muni gera það.

Sá málflutningur er í samræmi við afstöðu Samkeppniseftirlitsins. Hver er afstaða ráðherrans sem fer með málefni Samkeppniseftirlitsins til þeirra ákvarðana eða þeirrar stefnu?

Er hæstv. ráðherra sáttur við að eftirlitið gangi svo langt? Loks hvet ég hæstv. ráðherra til að halda þinginu upplýstu um gang mála í ljósi þess sem á undan er gengið.

og eftirlitshlutverkið er hjá stjórninni. Hv. þingmaður spyr út í einstakar spurningar sem Samkeppniseftirlitið leggur fyrir sjávarútvegsfyrirtækin. Ég ætla ekki að leggja dóm á það nema ég sé búin að skoða það mjög gaumgæfilega hvort þessar spurningar eigi rétt á sér. Hins vegar er alveg ljóst að Samkeppniseftirlitið gat ekki beitt þeim dagsektum sem það setti á fyrirtækin og Samkeppniseftirlitið er að virða það og það er stjórnar Samkeppniseftirlitsins að fjalla um þessi mál með ítarlegri hætti.

En hvað hefur gerst á undanförnum árum? Jú, það hefur verið tekin pólitísk ákvörðun við ríkisstjórnarborðið og svo hér í þessum sal á vakt stjórnarmeirihlutans um að láta bilið milli launa og lífeyris breikka ár frá ári. Bæði ellilífeyrir og örorkulífeyrir hafa dregist aftur úr launaþróun og hvað varðar ellilífeyrinn þá hefur ekki einu sinni lágmarkskrafa laganna um að greiðslur hækki aldrei minna en verðlag verið virt. Ellilífeyrir hækkaði minna en verðlag árið 2021 og aftur minna en verðlag árið 2022. Þá hlýt ég að spyrja hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra, ráðherrann sem á að passa upp á almannatryggingakerfið okkar: Er ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hafin yfir lög og reglur í landinu? Er það stefna ríkisstjórnarinnar að ellilífeyrir hækki minna en laun og jafnvel minna en verðlag? Og ef það er ekki stefnan, hvers vegna er það þá látið viðgangast ár eftir ár? Það er þannig í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2024 að

verðbólguspá ársins 2024. Það er í samræmi við það hvernig þessar hækkanir hafa verið reiknaðar á undanförnum árum. Það er alltaf miðað við þetta þannig að við séum að miða við að ekki verði um verðrýrnun að ræða í þeim greiðslum sem fara í gegnum almannatryggingarnar.

Núna í ár varð 2,5% hækkun um mitt ár vegna þess að verðbólgan hefur verið mikil. Það var mikilvægt til að mæta bæði öryrkjum og ellilífeyrisþegum og nýtist auðvitað best þeim sem minnst hafa í þessu kerfi. Þannig að það er ekki verið að setja minna heldur en ber að gera heldur er hér verið að horfa til þess að passa að þetta fylgi verðlagi. Það er tryggt með því frumvarpi sem hér er til umræðu á þingi, fjárlögum fyrir árið 2024.

heldur á það að byggja á félagslegum réttindum og virðingu fyrir fólki og framlagi þess til samfélagsins. Það er ósköp einfaldlega staðreynd, sem hæstv. ráðherra vék sér undan að tala um í sinni ræðu, að ellilífeyrir hækkaði minna en launavísitala árin 2018, 2019 og 2020 og minna en verðlag árin 2021 og 2022 þvert á ákvæði laganna.

Þær hækkanir sem urðu um mitt ár í fyrra — þegar fjárlagafrumvarpið í fyrra var lagt fram var gert ráð fyrir ákveðnum hækkunum sem

að í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hafa orðið hækkanir og breytingar á ellilífeyriskerfinu, sem komu reyndar til fyrir þá ríkisstjórn, sem hafa skipt þennan hóp mjög miklu máli. Það þýðir hins vegar ekki að við eigum ekki að gera betur, sérstaklega við þau sem eru allra neðst í greiðslum frá ríkinu og það stendur yfir vinna við að móta tillögur þar að lútandi.

Vandinn stafar eingöngu af því að aðgerðirnar gegn verðbólgunni eru svo miklu verri en verðbólgan sjálf. Ráðherra hefur ítrekað sagt að lækkun verðbólgunnar sé stærsta hagsmunamál heimilanna. Hæstv. ráðherra. Stærsta hagsmunamál heimilanna er að koma í veg fyrir að bankar og leigusalar geti hækkað afborganir eða leigu svo mikið að heimilin standi ekki undir því. Stærsta hagsmunamál heimilanna er að eiga fyrir fæði, klæði og húsnæði. Nú er mælt með því að heimilin lengi í snörunni með því að skuldbreyta yfir í verðtryggð lán en þá stöndum við frammi fyrir alvarlegri þversögn. Yfirlýstur tilgangur vaxtahækkana er að minnka ráðstöfunarfé fólks til að draga úr þenslu. Samkvæmt seðlabankastjóra er ekki hægt að lækka vexti því að þá muni ráðstöfunarfé heimilanna ekki minnka og verðbólga aukast. Nú er staðreyndin sú að 45% húsnæðislána eru verðtryggð sem þýðir að stýrivaxtahækkanir hafa ekki áhrif á ráðstöfunarfé viðkomandi fjölskyldna. Um 30% heimila eru enn með óverðtryggð lán á föstum vöxtum þannig að ráðstöfunarfé þeirra hefur ekki heldur minnkað vegna 14 vaxtahækkana í röð. Eftir stendur að einungis 25% heimila hafa séð vaxtabyrði sína nær þrefaldast og ráðstöfunarfé minnka vegna þessara grimmdarlegu vaxtahækkana. Er það réttlætanlegt eða vænlegt til árangurs að aðeins 25% heimila séu að leggja sitt af mörkum til að halda niðri verðbólgu og þenslu? Og þrátt fyrir þetta hvetur Seðlabankinn heimilin til að koma sér undan vaxtahækkunum með því að fara í verðtryggð þannig að ráðstöfunarfé þeirra minnki örugglega sem minnst og þessi heimili geti haldið áfram að valda þenslunni. Hann hvetur fólk sem sagt til að draga úr virkni stýrivaxtanna.

forseti. Það sem hv. þingmaður ræðir hér er að mínu mati, og ég hef margítrekað sagt það, stærsta viðfangsefni íslenskrar efnahagsstjórnar og við verðum að ná tökum á verðbólgunni. Það sem hefur verið að gerast er að verðbólgan hefur lækkað frá því að vera næstum því 10% í 7,7%. Einkaneysla er að minnka, það eru aðhaldssöm ríkisfjármál.

til fimm árum að það er endurskoðunarákvæði þar og vaxtabyrði getur hækkað verulega. Það verður stórt vandamál á næsta ári náum við ekki þessari verðbólgu niður og ég er sammála hv. þingmanni að það er stærsta áskorunin. Það sem er hins vegar að gerast, og ég tel að hv. þingmaður líti fram hjá, er að hagstjórnin þessa dagana gengur í takt og ég held að við munum sjá á næstunni lækkun á verðbólgu, m.a. vegna þess að krónan hefur verið að styrkjast. Þess vegna tel ég að það séu talsverðir möguleikar á því að við munum ekki sjá þessa gríðarlegu hækkun á vöxtum, að því gefnu að við náum verðbólgunni niður. Gerist það ekki þá þarf að ráðast í umfangsmiklar efnahagsaðgerðir til þess að aðstoða þau heimili sem lenda í þessu verðbólguskoti.

Það þarf að fara að ræða hlutina eins og þeir eru. Það þýðir ekkert að ræða um kaupmáttaraukningu heimilanna þegar vaxtabyrði hefur aukist um 2–300.000 kr. á hverjum einasta mánuði hjá venjulegum fjölskyldum.

Hvernig í ósköpunum er hægt að réttlæta það að verið sé að bjarga fólki undan því með því að margfalda álögur á það í hverjum mánuði með vaxtahækkunum, með þeim hætti sem gert hefur verið? Það er ekki sama hvernig það er gert að berjast við verðbólguna og það er engan engan veginn réttlætanlegt að öll sú barátta og allur sá skaði lendi beint á heimilum landsins. Þar fyrir utan er þetta sem ég nefndi áðan, að það er ekki heil brú í því að hækka vexti og hvetja alla til þess að fara yfir í verðtryggð

Ég held að það sé hins vegar svolítið mikilvægt, af því að við erum að ræða þessi mál, að verðbólgan, hún er ekki séríslenskt fyrirbæri. Flest ríki hafa verið að kljást við hana að undanförnu og þau ríki sem hafa verið með hæsta verðbólgu hafa líka verið að glíma við mikla eftirspurn eftir vinnuafli. Við höfum verið að sjá að atvinnuleysi hefur verið að mælast mjög lítið á Íslandi og hér hefur verið talsverð þensla og það er ekki hægt að horfa fram hjá því. Aðalatriðið núna er að ná þessari verðbólgu niður þannig að heimilin þurfi ekki að kljást við gríðarlegan vaxtakostnað árið 2024. Þessi ríkisstjórn er búin að forgangsraða allri efnahagsstjórnun í þágu þess. Ríkisfjármálin, Seðlabankinn er að gera sitt, bankarnir, við sjáum að ný útlán eru búin að dragast verulega saman, einkaneysla er að minnka.

Virðulegi forseti. Brot sem ljúka má með lögreglustjórasekt: Fara yfir á rauðu ljósi, stela farsíma úr búð, smygla Gamle Ole til landsins og kaupa sig fram hjá samþykki til kynferðislegra athafna. Vændiskaup eru ein af alvarlegustu tegundum kynferðisofbeldis, sé tekið tillit til afleiðinga fyrir brotaþola. Rannsókn Stígamóta sem kynnt var í fyrra sýnir að brotaþolar vændis eru mun líklegri til að þjást af áfallastreitu og þunglyndi og gera tilraun til sjálfsvígs en aðrir sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi, sem eru svo aftur mun líklegri til alls þessa en fólk sem ekki hefur verið brotið á kynferðislega. Hámarksrefsing við nauðgun og öðrum grófum kynferðisbrotum er 16 ára fangelsi. Samkvæmt 206. gr. íslenskra hegningarlaga eru vændiskaup kynferðisbrot. Það skýtur því skökku við, virðulegi forseti, að vændiskaup teljist til brota sem ljúka má með lögreglustjórasekt. Afleiðingar vændis eru ekki einkamál þolenda þess. Stærstur hluti þeirra sem verða fyrir vændi eru heimilislausar konur, konur með þroskaskerðingu, konur í neyslu og fátækar konur sem eiga erfitt með að sjá sér og börnum sínum farborða; hópar sem samfélaginu ber að vernda gegn misnotkun í skjóli valdamismunar. Þessi léttvægu viðurlög verða til þess að vændiskaupamál lenda oftar en ekki aftast í forgangsröðinni þegar kemur að rannsóknum lögreglu. Nafnleynd sú sem vændiskaupendur hafa notið í réttarkerfinu gefur síðan til kynna að dómstólum þyki vændiskaup alvarlegri og skammarlegri glæpur en viðurlög kveða á um. Það gefur því augaleið, virðulegur forseti, að endurskoða beri refsingu fyrir vændiskaup.

og ég vil taka undir með hv. þingmanni að kaup á vændi er alvarlegt brot. Alvarleikinn felst ekki síst í því að seljandinn er, eins og hér kom fram, oftar en ekki í viðkvæmri stöðu; heimilislausar konur, konur í neyslu, tekjulágar konur o.s.frv., og við þekkjum það að það eru tengsl á milli mansals og vændissölu. Vændiskaupaákvæði hegningarlaganna var breytt fyrir um 15 árum. Var þá horft til samsvarandi ákvæða í Svíþjóð og Noregi. Í dómsmálaráðuneytinu hefur á undanförnum árum farið fram viðamikil endurskoðun á mörgum ákvæðum í kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga. Leyfi ég mér að benda á nýtt ákvæði um kynferðislega friðhelgi ýmsar breytingar er varða kynferðisbrot gegn börnum, mansalsákvæði og ný ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum og svo umsáturseinelti.

Ég vil þó benda á að þegar skoðað er hvort eigi að breyta refsirammanum þá verði horft til þess að samræmi ríki á milli ýmsa refsiákvæða að við horfum einnig til Norðurlandanna þegar slíkar breytingar eru skoðaðar. Í Noregi eru viðurlög við kaupum á vændi þau sömu og hér og í Svíþjóð er hámarksrefsing í fangelsi eitt ár og svo hefur sú breyting nýlega verið gerð á sænskum lögum að sektum verður ekki beitt. Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. dómsmálaráðherra greinargóð svör. Ætlunin til vændiskaupa er hins vegar ekki alvarlegasta brotið sem vændislöggjöfin nær yfir. Gerendur vændis nýta sér aðstöðu þeirra sem ekki eiga annarra kosta völ til að fara fram hjá einu grundvallaratriði í löggjöfinni um kynferðisbrot, sem er frjálst og upplýst samþykki. Í lögunum segir, með leyfi forseta: „Samþykki telst liggja fyrir ef það er tjáð af frjálsum vilja.“ Ef manneskja þarf að fá greitt fyrir kynmök til að umbera þau er ljóst að samþykki er ekki veitt af fúsum og frjálsum vilja. Refsilöggjöfin fjallar um ásetning um kaup á vændi, hvort sem þau kaup eru fullframin eða ekki. Það liggur því beinast við að ásetningur um kaup á vændi sé eitt og kynferðisbrotið sem á sér stað í kjölfarið, gangi kaupin eftir, sé annað. Mig langar því að spyrja hæstv. dómsmálaráðherra hvort hún hafi skoðað málin út frá þeirri nálgun að þarna sé um tvö aðskilin brot að ræða, vændiskaup annars vegar og kynferðisbrot í framhaldinu hins vegar, og hvort hún viti hvort slíkt hafi verið kannað innan réttarkerfisins. Virðulegi forseti. Ég veit ekki til þess að það hafi verið sérstaklega skoðað hér á landi eða í nágrannalöndum okkar hvort líta skuli á vændiskaup sem tvö brot eins og hv. fyrirspyrjandi spyr hér um. En eins og ég kom að áðan þá legg ég áherslu á að við lítum til nágrannalanda okkar og hvernig þau eru að bregðast við í málum sem þessum vegna breytinga á löggjöfinni. Þá er rétt að benda á að það er ekki óalgengt að tveimur eða fleiri refsiákvæðum sé beitt saman og sakfellt fyrir brot gegn þeim báðum og eru dæmi um slíkt innan brotaflokks sem hér er til umræðu og má nefna þar dóm Hæstaréttar frá 2012 þar sem ákærði var sakfelldur fyrir nauðgun, tilraun til vændiskaupa og rán og við eigum dæmi um fleiri dóma í þessu efni. Það er alveg ljóst, eins og dæmin sýna, að ákærendur, dómarar og lögmenn sem eru sérfræðingar í refsirétti eru vel meðvitaðir um að til álita kann að koma að beita fleiri refsiákvæðum.